mogućnost i vama i njemu da govorite isto vreme.Stvarno sam pomno slušao. Nijednog trenutka ni gospodina Šešelja, ni vas, ni SRS nije pomenuo. Čak u 90% njegovog govora se saglasio sa vama.Molim vas, mogu da vam dam amandmanu, ali replika ne.Hvala na razumevanju.Idemo dalje.Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističečvić.Da

moram one koji misle tako da razočaram - ništa nije slučajno. Ako mislite da je to samo zbog Đilasovih potreba, ni to nije tačno.Dakle, tačno.Dakle, ovo je današnja izjava. Danas se sve to dešava. Ovo je današnja izjava gospođe, ne znam da li je neko to govorio, Medlin Olbrajt. Ovo je njena izjava od danas.Dakle, danas.Dakle, gospodin Đilas i njegova ekipa, u koju su uključili velikog srpskog domaćina Ševarlića, je to vrlo lepo i brižno sinhronizovala zajedno sa Albancima i albanskom majkom koja se zove Medlin Olbrajt. Evo, to je ova gospođa, koja je bila glavni zagovornik nezavisnog Kosova i da podsetim da je ova bivša vlast, okupljena oko Đilasa, aktivno izgrađivala tu divlju državu

Medlin Olbrajt i Eliot Engel žestoko udarili po Vučiću. On je kriv, oni kažu, što se Amerika okrenula protiv Kosova.

član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Čanak, Nenad Konstantinović, Olena Papuga, Nada Lazić i Tomislav Žigmanov.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Milija Miletić.Da li neko želi se.Na isti način kao za izbore za narodne poslanike, tako i za lokalne izbore, potrebna je mogućnost da, osim javnih beležnika, to mogu da rade gradske ili opštinske uprave u svojim pisarnicama.Ja ću sada isto reći, malopre sam govorio o onim stvarima koje se tiču problema u poljoprivredi, ali pre dva dana sam govorio i osudio nasilje koje su imali ljudi koji su tu bili ispred Skupštine, gde sam i ja prošao, gde su i nama zviždala, na mog kolegu Marijana Rističevića.Svi mi koji smo tu želimo da radimo svoj posao na najbolji način, kako to priliči našem vaspitanju. Naopake stvari, nasilje, makljaža, tuča, to ne priliči ni jednom od nas, jer ovde predstavljamo naš narod, narod koji je uvek bio tolerantan, pošten, borben, ali nikad nasilan. Uvek smo bili onako kako treba.Gospodin Rističević je osetio šta je loše kod onih tamo koji su sada ispred, kod onih tamo koji na svaki način pokušavaju da se ponašaju na način koji ne priliči politici koju su predstavili svojim glasačima 2016. godine.Ta politika je bila drugačija, a sada se drugačije ponaša. To je nešto što nikako ničemu ne vodi.Ja ću sa ovog mesta i sada i kasnije uvek podržati normalne stvari, normalno ponašanje. Sada su moj kolega gospodin dr Martinović i koleginica Sandra Božić tu ispred, štrajkuju glađu baš zbog toga da pokažu ono što je rađeno pre dva dana da nije u redu i ja mogu i želim da se njima priključim. O tome ću sa njima razgovarati.To su stvarno loše stvari i sa ovog mesta pozivam sve kolege poslanike da osudimo nasilje, da osudimo sve ono što je loše, jer sutra, kada sve ovo prođe, iza nas će ostati samo dela ili ne dela. Ovo što se sada rada, ovi tamo što su ispred, to nije dobro. To ne priliči onima koji vode određene političke opcije koje se bave politikom. Politika je ono što je potrebno da bude bolje našem narodu i svim ljudima u Srbiji, da li je to Svrljig, Bela Palanka, Gadžin Han, da li je Niš, da li je Vojvodina.Još gospodine Martinoviću, gospođo Sandra, podržavam to što radite, štrajk glađu. To je ono što moramo pokazati da nikad nije dobro nasilje i za to se mora odgovarati.

čine nešto što nije zapamćeno u parlamentarizmu Republike Srbije, hteli su da nam pokažu šta je demokratija. Čak nam žele da pokažu da je demokratija ona, da manjina vlada nad većinom i da manjina veša na Terazijama na banderi one koji ne odgovaraju.Mi

Moglo bi se sa više aspekata gledati šta se ovo događa u poslednje vreme u Narodnoj skupštini i šta radi spoljni i unutrašnji neprijatelj.Po članu 132. Krivičnog zakonika, propisano je protivpravno lišenje slobode i oduzimanje slobode kretanja građanima gde je predviđena kazna zatvora i do tri godine.

članu 138. – ugrožavanje sigurnosti. Ko ugrozi sigurnost nekoga lica pretnjama da će napasti na život ili telo, kazniće se. Imali smo napad na uglednom narodnog poslanika, gospodina Marijana Rističevića, ali odmah da u vezi sa tim kažem da je narodni poslanik, a taj status ima gospodin Rističević, službeno lice, i on se ima tako smatrati i kvalifikovati.Zatim, član 73. – povreda ugleda Srbije. Ko javno izloži i poruži Srbiju, njenu zastavu, grb ili himnu, kazniće se do tri godine.Još da vam kažem, po članu 308, napad na ustavno uređenje – ko silom ili pretnjom, upotrebom sile pokuša da promeni ustavno uređenje Srbije ili da svrgne sa vlasti najviše državne organe, kazniće se i do 15 godina.Dame i gospodo, ako je Krivičnim zakonikom predviđeno da narodni poslanik može da se pozove na imunitet, ako je počinio krivično delo, ako je zatečen, a za to krivično delo predviđena je kazna zatvora u trajanju do pet Mi u ovom slučaju imamo propisanu kaznu i do 15 godina.Dame i gospodo, nasilničko ponašanje sadržano je u elementima ponašanja Obradovića i njegovih sledbenika. Po članu 112, dakle narodni poslanik je službeno lice. Drugo, imate napad na službeno lice, sva ona lica koja su intervenisala ovde protiv tih siledžija su pre svega službena lica. Drugo, nasilničko ponašanje, koje je propisano članom 344. Dakle, dame i gospodo, to mi srpski radikali nećemo nikada dozvoliti i borićemo se protiv takvog ponašanja i takvo ponašanje osuđujemo.Nažalost, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, prema mojim saznanjima do kojih sam došao pre nekoliko trenutaka, krivična prijava koja je podneta protiv grupe ovih nasilnika i Obradovića, je odbačena. Vidite, ako je narodni poslanik napadnut, ako mu je naneta telesna povreda, ako ima svojstvo službenog lica, ako ima dovoljno dokaza da je prema njemu počinjeno krivično delo, da je zadobio telesne povrede, da li postoji nešto drugo nego ono što smo odavno govorili? U sudstvu i tužilaštvu treba izvršiti promene.Molim vas, kako je moguće da se građanima ne dozvoli ne dozvoli da preuzme krivično gonjenje? Koja su prava Marijana Rističevića? Nikakva. On ima pravo samo kao podnosilac krivične prijave da ulaži prigovore. Taj prigovor ide višem javnom tužiocu. Viši javni tužilac odbacuje i Marijan Rističević nema nikakva prava da preuzme krivično gonjenje. Zbog toga je nužno vratiti subsidarnog tužioca prema Zakoniku o krivičnom postupku kako bi građani mogli po Ustavu da uživaju određena prava i da štite sebe i svoju imovinu od učinilaca krivičnih dela. Hvala.

Pokušavaju da nateraju samostalni organ, tužioce da rade svoj posao.Tužilaštvo je samostalno, a pravosuđe nezavisno. Nezavisno od ove vlasti, a od bivše nisu. Dakle, tamo je mnogo njihovih rođaka, mnogo članova njihove partije koji su 2009. godine, u čuvenoj ne reformi, deformi pravosuđa postavljeni za tužioce i sudije.Ja ovde nisam želeo da glasam za Zagorku Dolovac. Rekao sam i zašto, upravo ono što je kolega govorio, rekao sam doslovce, da ću pre ruku odseći nego za nju glasati s obzirom da lopovi iz ove žute stranke kažu – dok je Zagorka Dolovac tužilac, niko nam ništa ne može. Pri tome sam citirao jednog njihovog političara. Zato nisam želeo da dozvolim, odnosno da glasam da ona u kontinuitetu obavlja tu dužnost.Ovo što sam sada doznao mene ne čudi. Mene čudi zašto im Zagorka Dolovac nije podelila odlikovanja, dileru sa 13 godina zatvora, razbojniku, nasilniku, dakle osuđenim licima koji su me napali?

određena kazna.Ukoliko je tačno ono što je prethodni kolega tvrdio, ja ću podneti krivičnu prijavu protiv nadležnog tužioca koji je prekršio zakon, član 344. Krivičnog zakonika, najmanje to. To je kršenje zakona od strane tužioca i zato ću podneti, ako je ovo tačno, podneću krivičnu prijavu s obzirom da ja zbog zdravstvenog stanja ne mogu da štrajkujem glađu, a i neću zbog Boškića da štrajkujem glađu. Hvala. **Vladimir Marinković** Hvala, gospodine Rističeviću.Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Milija Miletić. Izvolite. **Milija se.Uvažene kolege poslanici, građani Srbije, evo mi ćemo verovatno danas završiti sa ovim zasedanjem i četiri godine mandata ovog saziva pokazalo pokazalo je niz pozitivnih stvari, gde su doneti veliki broj zakona koji su veoma dobri, odlični za naše građane.Ja sam kao narodni poslanik na listi SNS – Aleksandar Vučić bio veoma aktivan i želeo sam da budem glasnogovornik svih onih problema, svih onih stvari koje se dešavaju na jugoistoku Srbije, koje se dešavaju u poljoprivredi, na selu, koje se dešavaju u malim opštinama, demografski ugroženim sredinama tako ću da nastavim da radim i u narednom periodu.Mislim da je potrebno da svi mi koji dolazimo iz nekih sredina, da li je to Svrljig, Bela Palanka, ja te ljude zastupam. Bilo bi dobro da u narednom periodu imamo mogućnost da više ulažemo u ta sela, u te naše opštine, da grad Niš, kao centar jugoistočne Srbije ima najmanje jednog ministra ili jednog potpredsednika Vlade koji bi zastupao i jugoistok Srbije i taj deo naše zemlje.Grad Niš je centar jugoistoka Srbije i zbog ovog što govorim, ja sam više puta govorio o problemima koji su bili na teritoriji grada Niša i jugoistočne Srbije, to su skidanje radioaktivnih gromobrana, rešavanje problema naplatnih rampi, rešavanje problema izgradnje puta od Malčanske petlje do Knjaževačke ulice. To su problemi vezano za male sredine, za mala sela, za više ulaganja za našu decu, za naše žene na selu, rešavanje pruge. puno problema koje sam ja ovde iznosio. Mislim da je to bilo potrebno da se zna i da te probleme rešavamo.Još jednom, uvaženi predsedavajući, uvaženi ministre, još jednom, svima želim puno zdravlja, uspeha i siguran sam da ćemo u ovom narednom izbornom ciklusu lista koju vodi Aleksandar Vučić – „Za našu decu“, pobediti ubedljivo, dobiti najveću obavezu, najveću podršku naroda. To znači najveću odgovornost da sve ono što nismo završili, da to završimo u narednom periodu, da bude bolje svima, posebno onim ljudima koji žive na selu i od sela i koji žive na jugoistoku Srbije, jer verujte mi, tamo je najteže da se živi. Hvala.Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga Zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, Narodna Skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u

ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za zdravlje i porodicu, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Pošto je Narodna Skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne Skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Milorad

srpski radikali, da bi skrenuli pažnju javnosti i o čemu se radi, da bi to na neki način naglasili, mi smo predložili amandman koji smanjuje taj raspon između najniže i najviše novčane kazne koju treba da plati i pravno i fizičko lice.

kada čovek gleda, prosto ne može da veruje da živi u ovoj Srbiji, gde je minimalna plata daleko ispod ove najniže visine kazne koju je Vlada odredila da je 50.000 od 50 do 150 hiljada.Mi smo samo radi naglašavanja, ništa više, rekli - hajde već kad se časti, neka bude 100 Primanja u Srbiji su da nemaju građani dovoljno sredstava da plate ni ovu minimalnu kaznu. I na stranu čitava ta priča, ta realnost u kojoj mi živimo je sasvim drugačija, nego kaznena politika koja se sprovodi po pitanju pandemije i kršenja uredbi.Ali, ovde imamo jedan primer koji je itekako šokantan. Vi puštate ljude da se okupljaju, da prisustvuju da prisustvuju javnim skupovima bez zaštitne opreme, sede na stepenicama, nikog ni da opomenete, a kamoli da mu napišete kaznu ili da ga privedete, kako to nalaže uredba, a ovde već unapred smišljate kako će obični građani ili ona pravna lica morati da plate ovako ne male kazne. Vi mislite da ćete na taj način uvesti dodatnu disciplinu ili postići taj željeni efekat. Nećete, gospodo, nego ćete podstaći još veću diskriminaciju. Zakon mora i pravila moraju da važe za sve jednako.Kada

stavili umesto 30.000, stavili ste 50.000 ili stavili ste 70.000, a maksimalna je 500.000 za pravna lica, odnosno 150.000 za fizička lica. Vama ne mali broj stanovnika, pogotovo onih koji su po prirodi stvari najugroženiji, penzioneri, primaju da sastavljaju jedva kraj sa krajem, a ne da plaćaju ovako drakonske, visoke kazne, koje će biti stvar ili predmet procene pojedinca koji će sprovoditi ovu kaznenu politiku.Ne može se tako voditi ni država, a pogotovo ne može se postupati kada je u pitanju borba protiv pandemije.

sam već rekao da tužilaštvo i sud, koji predstavljaju državu po pitanju kriminala treba da štite nevine, a kažnjavaju krive. Da li se to dešava? Da se to dešava, gospodine Jojiću, naše kolege sada ne bi sedele i štrajkovale glađu.Država je štit od nepravde i tako tužilaštvo mora da se ponaša. Ne kažnjava sud i tužilaštvo ne goni samo zato što je neko počinio neki kriminal, već da se novi kriminal ne bi počinio. Oni s tim kažnjavanjem i preventivno deluju na moguće druge počinioce, a posebno u izbornoj kampanji, da ne bude nasilja itd. To tužilaštvo ne čini.Ako je tačno ono što ste vi rekli, da su oni odbacili krivičnu prijavu protiv kriminalaca za krivično delo najmanje nasilničko ponašanje u grupi, ja onda zadržavam pravo da podnesem krivičnu prijavu protiv tog tužioca koji je bio nadležan za kršenje zakona od strane tužioca.Gospodo iz tužilaštva, jeste ovo o zaraznim bolestima itd, ali ali veoma je turbulentno. Ovi ne biraju sredstva da odlože izbore i nasiljem dođu na vlast. Ovo što vi činite, to znači da postajete saučesnici u jednoj nasilničkoj grupi, da ih pokrivate nezakonitim postupcima, da im na takav način odobravate.

izneo, radi se o blizu 20 krivičnih dela koja su počinjena za kratko vreme od iste grupe ljudi.Kako je moguće da javni tužilac ne reaguje?

poretka.Međutim, dame i gospodo, ja bih samo želeo još da ukažem na određene probleme vezano za obezbeđenje objekata i ličnosti prema Uredbi Vlade Republike Srbije broj 72, od 8. oktobra 2010. godine i 64 od 24. jula 2013. godine.

Dakle, to su institucije koje treba obezbeđivati po ovoj uredbi.Međutim, ja imam primedbu u odnosu na postupanje rukovodstva rukovodstva i MUP što nije preduzelo odgovarajuće mere da se zaštite građani, pre svega da se zaštite predstavnici naroda u najvišem domu u Republičkoj Narodnoj skupštini, da se zaštite poslanici i javni poredak.Po ovoj uredbi moraju biti stepenovani, pod 1, 2. i 3, da se zna koji se to objekti i koja lica obezbeđuju. Da sam ministar unutrašnjih poslova kojom srećom, ne bi ni jedan se našao na 100 metara ispred ove Skupštine,

Mnogo se ovde priča o izbornim uslovima i o napretku Srbije ka EU i u skladu sa tim prihvatanja evropskih standarda koji treba da se implementiraju u Srbiji u izbornom procesu, pa i pitanju medija, i pitanju parlamentarne reprezentacije i, naravno, predstavljanja svih izbornih lista, odnosno kandidata na izborima na sredstvima masovnog opštenja.Dakle, to su neke teme, slušali smo o tome REM-u dugo, pa smo videli da se i taj REM popunio, pa onda smo sve ispunili šta su tražili od nas, odnosno vlast u Srbiji je ispunila sve što se od nje tražilo, a tražili su ovi bivši poslanici Evropskog parlamenta, a pre njih predstavnici nevladinog sektora iz Beograda. Oni su očigledno autoritet za to pitanje, negde su oni možda u lancu ishrane iznad Vlade Republike Srbije, reklo bi se, ali šta je tu je, to se već desilo.Šta je ishod svih tih pregovora, svih tih ustupaka koje je izvršna vlast činila prema nekima koji nemaju nameru da izađu na izbore? Imamo danas ispred Narodne skupštine. Mi imamo scenu ispred Narodne skupštine koje se ni nadrealisti i Nele Kalajić ne bi postideli. Vi jedni protiv drugih štrajkujete glađu. Vi se takmičite ko je luđi. Vi niste u stanju da sankcionišete nasilje i onakvo ponašanje i kršenje zakona, napad na narodnog poslanika ispred Skupštine Srbije, na stepenicama Skupštine, što ja svakako osuđujem, to je nedopustivo, a onda umesto da jednom vidite da nađete rešenje za politički sistem u Srbiji, da nam se takve stvari ne dešavaju, da se sve unormali, vi idete potpuno drugim putem i vi se jedni s drugima takmičite ko će duže da štrajkuje glađu. Vlast protiv opozicije štrajkuje glađu u Srbiji i mi treba sada da pričamo ovde o normalnosti kako ćemo sada da izađemo na izbore, kako ćemo da budemo predstavljeni u medijima, politički program itd, zajedno sa svim tim ludilom.Da li ima neko ko misli da je to normalno? Zašto praviti od političkog života, od Narodne skupštine Republike Srbije takvu sprdnju, predstavu od najvišeg zakonodavnog tela i posle nije jasno nekima kako građani Srbije nemaju poverenja u institucije, kako smatraju da narodni poslanici ne rade ništa, kako se ovde glasa na zvono, kako je parlament protočni bojler. Mnogo ima u tome svemu istine, ali umesto da se to sve reši, vi kažete da bi mogli da smislimo još nešto luđe od toga svega.Dakle, svega.Dakle, to je danas, nažalost, slika i prilika srpskog parlamenta. Šef poslaničke grupe vladajuće stranke, stranke koja na izborima osvojila 48 njegov metod političke borbe jeste da se takmiči sa nekim ekstremistima iz opozicije ko će duže da štrajkuje glađu zbog zahteva, kojih,

sada šta bih rekao, na primer, ja sam nezadovoljan Poslovnikom o radu Narodne skupštine, on je izuzetno nedemokratski i on favorizuje vlast, ne daje dovoljno prostora opoziciji da se suprotstavi vladajućoj većini u Skupštini Srbije i ja stupam u štrajk glađu zbog toga. Ili moj predlog za dopunu dnevnog reda nije prošao na glasanju, zvono nije zvonilo i ja stupam u štrajk glađu. Da li je to normalno ponašanje? Da li je to parlamentarizam bilo gde u svetu?Mi posle ovoga treba da pričamo o nekim evropskim standardima i da se upoređujemo sa Nemačkom i sa Francuskom i sa Švajcarskom itd, možemo mnogo toga da čujemo ovde,

scena u kojoj je više bilo televizijskih kamera, nego ljudi koji protestuju. Pet puta više policajaca nego tih ljudi koji su protestvovali i napali narodnog poslanika. Oni svi gledaju sa strane, kamera gleda da uhvati što bolji kadar, a napadaju narodnog poslanika i vi mislite da je to normalno.Samim tim što vi to niste sankcionisali dali ste takvom ponašanju i takvom nastupu legitimitet. idete sve dalje i dalje u taj ekstremizam. Umesto da se jasno ogradite od svega umesto da pokažete svojim primerom, vi ste vlast u Srbiji, za sebe kažete da ste najbolja vlast u istoriji, da je ovo zlatno doba, da stižu pohvale sa svih strana, da je Nemačka na svim mogućim listama 10 mesta iza nas, da Nemci masovno uzimaju srpske pasoše i da dolaze ovde koliko smo jaki i dobri, vi se upuštate u takve performanse na način da vređate građane Srbije.Sve te ljude, koji treba 21. juna da izađu na izbore, da glasaju o svojim političkim preferencijama, za koga god žele, vi na ovaj način vređate, jer vi pokazujete da niste u stanju da imate odgovoran pristup prema raznoraznim divljanjima, glupostima, ovakvim stvarima kao što imamo ispred Narodne skupštine, nego se u to upuštate. Vi na taj način to podržavate.Pazite, šef poslaničke grupe najjače stranke u parlamentu, koja uzima 48% na prošlim izborima, njegov odgovor na sveopšte ludilo koje imamo iz tih nekih stranaka ili strančica, uglavnom marginalnih pojava u Srbiji, jeste da stupa u štrajk glađu.Ja ne mogu i dalje da objasnim koliko je ovo nenormalno, iako se vi svi ovde ponašate kao da je to sasvim prirodna stvar, kao da je to ispravno. to moguće? Da li se igde na svetu to desilo? Jedna stranka ima 48% na izborima iz 2016. godine, druga stranka, sad kada bi izašla ne bi imala ni 1%, i vi sa njima ulazite u to ko će duže da štrajkuje glađu. Sad je to neka najbolja vlast u Srbiji. To ni Monti Pajton ne bi mogao da smisli, ni „Top lista nadrealista“ ovo nije, ali to se podržava.Svaka čast Martinoviću, neka izdrži što duže, pa će možda gospodin Orlić imati prilike da se afirmiše. Ako bude šef poslaničke grupe, možda on bude izabran da štrajkuje glađu u sledećem mandatu, ja mu držim palčeve. To izgleda shvatate kao uspeh u vašim političkim karijerama. Ja to ne mogu drugačije da objasnim.Dakle, to je slika i prilika onoga što vi emitujete iz Doma Narodne skupštine. Kako mi možemo na bilo koji način da pričamo o normalnosti, da se smanje tenzije u društvu, da se oslobode mediji, da se demokratizuje rasprava u Skupštini itd, kad vi počinjete da imitirate one koji predstavljaju političku marginu u Srbiji i ekstremističku stranku?Dakle, možda je moglo da se objasni. Vi nećete da hapsite ljude koji prave incidente i u sali i van nje. Možda mislite da ćete na taj način da dignete njima rejting. Uzgred budi rečeno, taj Boško Obradović je više uradio na Vučićevom rejtingu nego cela poslanička grupa SNS pa puta Vi možda nećete da se upuštate u to, mislite da ćete dići cenu Bošku Obradoviću, i to je možda i razumljivo. Mislim da je to pogrešno, ali može da se tu neka logika nađe.Koja je logika ovog događaja ispred Skupštine? Jel moguće da je to vaš odgovor na to divljanje nekih opozicionih grupacija marginalnih? Dakle, nisu oni sada neki koji će na izborima da ugroze i da dođu na vlast, da je to neka politička snaga koja ima nesagledive kolone građana na ulicama, koja je osvojila ne znam ni ja kakve rezultate kroz celu Srbiju, dakle to je četiri narodna poslanika. Vladajuća koalicija ima više od 160, vladajuća većina u Skupštini Srbije ima više od 160 poslanika, je li tako? Oko 150. Sa druge strane četiri poslanika i da vidimo ko će bolje da štrajkuje glađu. Dakle, to je tužna slika nažalost.Vi treba da date primer da se sa takvom praksom prestane. Vi treba prvi da budete, ne zato što ste vi pametniji, lepši itd. nego zato što je na vama najveća odgovornost, jer predstavljate vlast u Srbiji, vi treba da pokažete da je moguće normalan dijalog napraviti između političkih stranaka, da je moguće postići konsenzus oko ključnih pitanja izbornog procesa, da je moguće organizovati fer izbore u Srbiji. To je sve na vama. Bespredmetno je razgovarati o svemu tome kada se ovde više prati ko će prvi da zagrize kiflu ispred Skupštine, ko je manje posvećen tom cilju.Dakle, vi ne samo što ne radite u interesu građana Srbije, nego ih na ovaj način ponižavate i vređate, da se sa njima poredite i da se upuštate u takve gluposti. Vi narušavate brutalno ugled Narodne skupštine Republike Srbije, a to je svakako nedopustivo. Dakle, to je nešto što treba pod hitno da se promeni, taj pristup uopšte.Imali smo sliku od pre neki dan. Kolona tih nekih ljudi, koliko god da ih je bilo 300, 400, 500, nebitno, okruži predsedništvo pre neko veče i lupaju u šerpe, protestuju sasvim legitimno, ljudi izražavaju nezadovoljstvo na način na koji oni misle da je prikladan, to je sve po zakonu, osim možda što nisu sazvali taj skup, a to već vidimo da ne mora da se poštuje, nije važno. Predsednik Demokratske stranke na konferenciji za štampu sa tog skupa, kaže - Mi zahtevamo od Evropske unije da odloži izbore u Srbiji. Mi zahtevamo od Evropske unije da odloži izbore u Srbiji? Kao da Evropska unija, otprilike, samo javi i kaže – odloženi su izbori, doviđenja. Mi znamo da je to tako u praksi, ali to je gaženje Ustava i zakona Republike Srbije.Sa druge strane, rulja napadne narodnog poslanika na stepeništu Narodne skupštine. Predsednica Narodne skupštine, druga najodgovornija ličnost u Republici Srbiji, sutra kada bi predsednik Republike podneo ostavku ili kada bi mu se, ne daj Bože, nešto dogodilo, predsednica Narodne skupštine bi bila u stvari vršilac dužnosti predsednika Republike, to je druga ličnost u državi, ona drži konferenciju za štampu posle napada narodnog poslanika i traži od Evropske unije da reaguje. Evropska unija da zaštiti narodne poslanike vlasti od rulje sa skupštinskih stepenica. Da li je to normalno?Hajde onda da rešavamo sve probleme tamo gde leži prava moć, ako je to Evropska Unija. Uštedećemo mnogo novca, uštedećemo mnogo vremena, raspustimo Skupštinu, ne trebaju nam ni izbori, ni Skupština, samo šta treba da se uradi zovemo u Brisel i oni nam kažu i to je to. Dakle, prozapadna opozicija i prozapadna vlast trkaju se da se pozovu na EU da reši njihove međusobne probleme. Jel to nije degradiranje institucija Republike Srbije i Narodne skupštine i Ustava i svih zakona?Može da se objasni, nek radi u opoziciji ko šta hoće, sutra će građani na izborima dati ocenu da li su oni sa tim zadovoljni, da li se oni sa tim slažu itd. ali na vlasti je odgovornost da poštuju i zaštite i Ustav i zakone, a ne da tako brutalno suspenduju Ustav Republike Srbije i zakone, sve zakone ove zemlje i da kažu – pozivamo EU da zaštiti poslanika vlasti. Šta to znači?Dakle, prekinite sa tom farsom ispred Skupštine. Uozbiljite se, pokušajte da rešite sve probleme u političkom životu u Srbiji. To je možda nemoguće ali na tome treba raditi, tome treba težiti da se stanje što pre normalizuje.Ako ćemo da licitiramo ko će duže da izdrži u štrajku glađu, meni se čini da će se to vama posle obiti o glavu. Reč ima narodni poslanik Vladimir Đukanović.Izvolite. **Vladimir Đukanović** Moram da kažem da sam neko ko, pre svega kao verujući čovek, nikada nije podržavao štrajk glađu, nikada. nikada. S tim što, naravno, razumem kada to ljudi primene, kada imaju određeni politički motiv. Sam gospodin Šešelj je u Hagu se borio za svoja prava. Gospodin Nikolić je to radio kako bi dobio izbore, zato što zaista jedna ohola vlast nije želela nikako da čuje glas naroda.Međutim, imati štrajk radi štrajka, čisto da praviš predstavu kao što je to uradio gospodin Obradović je pomalo bezveze. vas, današnji štrajk glađu gospodina Ševarlića, a to je ono što sam pričao u toku prvog dela zasedanja, krenuo je zbog manipulacije putem društvenih mreža. Čovek je naseo da je gospodin Vučić juče dao nekakvu izjavu o KiM, iako je izjava stara godinu dana, istrgnuta iz konteksta i čovek je otišao bez ikakvog razloga, izmanipulisan, pretpostavljam da je izmanipulisan, počeo štrajka glađu, a onda Boško Obradović je video da mu se možda krade ideja ili šta god i seo je i on da štrajkuje glađu.Ono glađu.Ono što moram da kažem, duboko se slažem, ovo je svima nama jedna jedina zemlja i mi svi u njoj živimo i isti hleb jedemo, isti vazduh dišemo i najmanje što je potrebno to je ta priča o tim građanskim nemirima, ratovima, sukobima. To se neće dogoditi u Srbiji. Neće i ne sme nikada da se dogodi.Malopre sam, pošto vidim da se pristalice gospodina Obradovića skupljaju ispred Skupštine Srbije, sišao među njih. Razgovarao sam sa njima. Jesu me u početku vređali, nije sporno, ali sam pričao sa njima. Mislim da može da se razgovara. Pokušavam da uđem u njihove cipele, da vidim šta hoće. Mislim da su došli u jednu fazu kada su shvatili i kada je gospodin Obradović shvatio da šta god da je promenio nije uspelo i sada traži negde neku izlaznu strategiju. Znate, kasno se toga setio. Sto puta su mu nuđeni razgovori, sto puta mu je nuđen dijalog, i njemu i Đilasu i svima njima. Oni su izbegavali svaku vrstu dijaloga. Oni su rekli da će bojkot da im pobedi. Kao što vidite došlo je, što bi se reklo, kod njih – caru do duvara. Tako da im ništa nije uspelo. Nisu uspeli ni milimetar da vlast pomere, a oni su sebe urušili i sada su došli u tu fazu da pokušaju da budu pomiritelji.Nemam ništa protiv, ja sam uvek za razgovor. I kao što sam malopre sišao među njih da razgovaram, tako ću sići svaki sledeći put i mogu sto puta da me vređaju i svakog od nas da vređaju. Naš je posao da trpimo uvrede zato što smo narodni poslanici, ali ne smemo nikada da dozvolimo da dođe do sukoba. Uvek sam za to – neka se poslanici pobiju u parlamentu. Neka se mi žestoko ovde sukobljavamo. Ne sme narod da se bije, nikako i nikada.Molim, pošto vidim da i neke pristalice naše stranke dolaze, ljudi, molim vas, napravite neki razmak, probajmo da pričamo, razgovaramo. Nemojmo da da pravimo bilo kakav cirkus, bilo kakav sukob. Političkih igrarija biće uvek, ali pokušajmo da budemo racionalni i normalni i da se izborni proces privede do kraja na jedan najnormalniji i ljudski način. Hvala vam.

Ja ga i ovim putem molim i pozivam da odustane od tog štrajka glađu iako cenim njegove motive i njegov patriotizam i verujem i kažem, biće potreban u toj borbi, upravo zarad tog cilja zbog kojeg je stupio u štrajk. Biće potrebno njegovo iskustvo, znanje, pamet i njegova dobra volja.Isto tako apelujem, naravno i na sve druge poslanike koji štrajkuju glađu da odustanu od toga, ne samo zbog njih i njihovog zdravlja, nego pre svega zbog zdravlja političke i društvene situacije u Srbiji, a ona nije dobra. Govorio sam to i ovde. Nekada se to čulo, najčešće se nije čulo, nekada se ignorisalo, nekada se ismevalo. Situacija politička je prilično patološka i očito se ne slažem oko toga ko je za to kriv, odnosno krivlji, ali je potpuno jasno da nije dobro, poštovane se da ovo treba da bude mesto dijaloga i rasprave, ali to na žalost nije bilo, nije bilo prethodne četiri godine, uglavnom se u nekim retkim trenucima. Mislim da je vlast, vladajuća većina, zbog toga što je toliko velika, možda zbog toga što je opozicija tako razjedinjena bila, najčešće slaba, se suviše bahato ponašala, ponašali ste se kao da je sve u vašim rukama, to je tako izgledalo, na žalost. žalost. Podsećam na onu staru mudrost – da ničija nije gorela do zore. O tome posebno svaka vlast treeba da vodi računa i da ona bude taj koja prva pruža ruku i čini gestove dobre volje. Pa, ako se ti gestovi odbiju onda je drugo.Treće, drugo.Treće, ili poslednje. Smatram da ste suviše često svu politiku svodili na odbranu lika i dela gospodina Vučića i stalno pričali o nekoj životnoj ugroženosti, o nekim atentatima. Pozivali ste se na neke čudne likove, anonimne, sa društvenih mreža. Time smo stvorili jednu situaciju da je normalno pričati o tome, bilo kome. Nije mi problem gospođo Gojković da izgovorim ime Aleksandra Vučića i da neko i zaista ružno govori o njemu i o njegovoj porodici, ali isto tako se ako ne i ružnije govori o svim opozicionim drugim liderima, ličnostima. To nije dobro. Mi normalizujemo jednu patologiju, čak i čitajući takve tvitove ovde u Skupštini. Da ne prođete gospodo kao ona priča o babi i vuku ili čobančetu i vuku koji je toliko puta vikao vuk, vuk, pa mu posle kada se vuk pojavio niko nije verovao.Dakle, moj je apel, možda i poslednji sa ovoga mesta da svako doprinese, a pre svega onaj koji je jači deeskalaciji koliko može, ovih političkih napetosti, a one postoje i nisu farsa i potencijalno su opasnije čak i od ove epidemije. Hvala. Pravo na repliku, narodni poslanik Vladimir Orlić, zatim Vladimir Đukanović.Izvolite. **Vladimir

I taj što poziva na skup, taj Brkić je autor one čuvene rečenice – ubiti Aleksandra Vučića je prirodno pravo, a njegovu decu proganjati pa ćemo onda da im mi sudimo i onda imenom i prezimenom navede troje dece Aleksandra Vučića.Onda gospodine Vukadinoviću vi juče budete na njihovom skupu, na skupu koji su takvi ljudi organizovali. Stvarno ne znam šta očekuje bilo ko da mi odgovaramo na tirade o poštovanju, normalnosti i dijalogu. Ti ljudi nisu nama nikakvo društvo nikada bili. Te nakazne vrednosti mi nikada baštinili nismo. I mi sada treba da pričamo o tome da li smo mi doprineli na bilo koji način, pa nismo. Ne može to da se relativizuje, rekli smo sto puta danas, reći ćemo još sto ako treba. I ne može to da se izjednačava.Mi nikada nismo se namestili ovde, kao ove falange Đilasove i Obradovićeve, da ni vama ni bilo kome drugom sprečimo kao narodnom poslaniku da u Skupštinu dođe. Mi se nismo tu namestili ni da vas guramo, ni da vas na pod obaramo, ni da vas šutiramo, da vam glavu razbijemo, a sve su to uradili i vašem kolegi Marijanu Rističeviću. Voleli vi njega ne voleli, šta god mislili, šta god mi mislili jedni o drugima svi ovde. Takve stvari radili su samo jedni u ovom sazivu i ne samo u ovom sazivu, premotajte ih unazad koliko god hoćete, samo jedan primer ćete naći. To je ovo što su radili ovi dveraši Đilasovi pre neki dan. Potpuno u duhu onih poruka koje je slao njihov zajednički politički guru Milovan Brkić.Potpuno u duhu onih odvratnih napada, poziva da se zlo nanese deci Aleksandra Vučića samo zato što su deca Aleksandra Vučića. Smeta vam kada ih uzmemo u zaštitu, pa kako to može bilo kome da smeta? Znate, neko koga u životu niste videli, sa kime niste ni reč progovorili, Danilo Vučić, Milica Vučić, Vukan, nisu imali priliku da izazovu bilo kakav bes ni kod koga od tih ljudi. Nisu ih ničim uvredili, nisu im ništa nažao učinili i zašto da im budu meta? Zato što oca ne mogu da im podnesu.Dakle, takve stvari kod nas nikada videli nisu, ni ove napade, kao što je njihov na Marijana Rističevića, ni pokušaj da se to prikaže kao nešto normalno, kao nešto civilizovano preko čega treba preći. Mi smo uvek protiv toga bili. Protiv toga govorimo i danas i protiv toga se zauzimaju i naše kolege ispred doma Narodne skupštine. Evo sada, u ovom trenutku, dok mi ovde pričamo.Dakle, mi se principijelno borimo za svaku porodicu u ovoj zemlji, za svu decu Srbije i za demokratiju. Branimo i Narodnu skupštinu i državu i demokratski poredak. Ako neko hoće da govori o odnosima u ovoj zemlji i ovoj sali, završavam time, nek prvo uvaži tu činjenicu ko je bio na strani istinske demokratije, slobode, istine, pravde i poštovanja svih u ovoj zemlji. Reći će tada pošteno – Aleksandar Vučić i SNS koliko god ih voleo ili ne voleo, a ko je bio na suprotnoj strani, ko je sa njima pokušavao da napravi nešto loše ili bar sa njima da po Beogradu šeta, pa nek vidi svako sam za sebe.

kako to izgleda kada se napada i zašto ovde teško dolazi do dijaloga, kako izgleda kada se napada Aleksandar Vučić?Profesor Ševarlić, još jednom ponavljam, štrajkuje zato što je neko sa društvenih mreža, sa opozicione strane, ne sa naše,

I čovek sada, potpuno izmanipulisan štrajkuje ispred zgrade parlamenta. Štrajkuje glađu.Sa druge strane, imate danas u današnjem „Danasu“ napad na Vučića zato što se ljute Vilijam Engdal čini mi se i Medlin Olbrajt zato što je mnogo uradio da Kosovo ostane u Srbiji. I vi više ne znate odakle vas napadaju i zbog čega vas napadaju.To vam je ova situacija, znate, oko toga što sada tražite da razgovaramo. Iks puta im je nuđen razgovor, koliko puta smo ih pozivali, hajde ljudi dođite na dijalog, dajte da pričamo o čemu se radi.Sada su se setili kada su videli da su sve izgubili. Nemam ništa protiv, kažem, malopre sam sišao među njih i uvek sam spreman da pričam i hoću da pričamo, ali znate, kasno Marko na Kosovo stiže.Vi ste naelektrisali toliko vaše pristalice da oni pre nego što krenu da pričaju sa vama prvo vas izvređaju i ne znam šta onda da očekujte, kako druga strana da reaguje.Nadam se da će se ovo spustiti i samo hoću da kažem da Srbija nije podeljena zemlja. Imate jednu manjinu prilično agresivnu, koja je isfrustrirana i koja svakako ne može da dobije na izborima, koja na kraju krajeva i luta negde, jer nema političku nema političku opciju gde bi mogla da kanališe to svoje nezadovoljstvo. Ali, nemojte molim vas da tražite od većine da se sada spušta, ponižava i ne znam šta da radi, zato što eto, oni su nečim nezadovoljni.Slobodno ljudi izađite na izbore, skupite potpise, imajte listu, nije sporno, pričajte, razgovarajte, uđite u dijalog, ali nemojte da tražite hleba na takav način, jer to nikada zaista u životu nećete dobiti. Jednostavno mora da se zna neki red. Izborima se dolazi na vlast, nikako prelaznim vladama, nikako besmislicama, nikako nasiljem

mogu oni mene da prebiju, ali ne mogu da me prevaspitaju, niti ću ja to dopustiti, posebno zato što se radi o borbi protiv jedne nasilničke grupe.Nisu oni promenili stav, već pokušavaju da umanje štetu. Nema tu ništa spontano. Nema tu, gospodine Đukanoviću, nikakvog nasedanja. Nije Ševarlić naseo. Đilas je falsifikovao izjavu predsednika Republike. Olbrajt je napala Vučića. Đilas nije imao koga da mu digne ovde Poslovnik, zato što njegovi poslanici bojkotuju, njegovi poslanici, on nije učestvovao na izborima, rad Narodne skupštine. Nije ovaj zloupotrebljen, nego je upotrebljen, dogovorili su se da on digne Poslovnik i da na takav način pokušaju da započnu neku drugu aktivnost posle prebijanja.Ja se njihovih batina ne bojim. U borbi protiv fašizma nema boljeg mesta da nastradaš od fašista od Narodne skupštine. Nema boljeg mesta.Što se tiče tužilaštva koje, ako je odbacilo krivičnu prijavu, postaje saučesnik. Ja pitam tužioca - ne daj bože da se desi, šta bi bilo da na ulazu u njeno radno mesto, kada krene da radi svoj posao, oni koji ne rade svoj posao a plaćeni su, dočekaju je, iscepaju, prebiju, itd, da li bi onda to bilo krivično delo? Ali, ne daj bože da se to desi.Poruka za ove nasilnike - njihovi lideri, za koje oni misle da će ih odvesti silom u bolju budućnost, nisu vredni njihove krvi, nijedne kapi krvi nisu vredni Boško Ljotić i njegovi pomagači. Hvala.

trenutna, ali jesmo, nažalost, podeljena zemlja, i to oko stvari oko kojih ne bi smeli da se delimo.Naravno, da su mediji drugačiji u ovoj zemlji, a i da smo mi, da je opozicija drugačija i bolja, možda bi odnos bio obrnut. Ali, jesmo podeljeni. I to ne zato što neko voli, da ne nabrajam ponovo ova imena i ove lidere koje stalno prozivate, nego zbog toga što jako mnogo, ne kažem većina ali, vrlo mnogo građana Srbije, uprkos ovoj propagandnoj torturi koja se vrši i ovde u Skupštini sve ovo vreme,

vam veruju i ja to ne poričem. Ja sam samo protiv toga i mislim da je za sve loše, i za vas je loše, da mislite da je to neka šačica, neka manjina, nekih prevaranata, huligana, itd. Kao što znate, vi ste organizovali proteste. Tu se uvek nakače neki pacijenti, ludaci, itd. Ali su vaši protesti imali podršku, to nije uopšte sporno, kada ste bili opozicija.Tako i sadašnja opozicija ima podršku, ne zato što ih vole, nego što ne vole vas. A vi to ignorišete i stalno prebacujete na priču o nekim huliganima, o nekoj grupici, nekom fašisti ili ne znam nekim sličnim problematičnim elementima, kakvih ima sigurno i među opozicijom,

bolje kada ste jaki, treba pružiti ruku i tražiti kompromis, i nuditi kompromis, nego kada se situacija obrne. I mislim da će svaka pametna vlast to iskoristiti i tako postupiti.Zapamtite ono što sam rekao o babi i vuku. Kad prečesto vičete - vuk, ubistva, atentat, kao da prizivate nesreću, a ne da se borite protiv nje.

To je prosto. Znate, pričamo o kriminalu. Pa, ti ljudi najmanje imaju pravo da nam negde nešto kažu.Nismo podeljeno društvo. Ja hoću da razumem šta ta grupa ljudi, odnosno manjina, želi. Problem je u tome što ljudi koji su nezadovoljni, a postoji ovde objektivno nezadovoljan svet, nema gde da kanališe svoje nezadovoljstvo, jer nema adekvatnu političku opciju s druge strane. Ti ljudi koji njih predstavljaju, ili koji se trude da ih predstave, kad god smo ih pitali - čime ste nezadovoljni, donesite negde neki predlog, evo, imali smo na Fakultetu političkih nauka onolike razgovore, nikada nisu doneli ništa, osim što su govorili - ovo je diktatura, Vučić je diktator, Vučić je ovo, Vučić je ono. Ali, to je besmisleno. Šta onda vi tu sa njima da razgovarate i da pričate?Ja razumem njihovu političku akciju. Oni su smatrali da će, navodno narodnim buntom, revolucijom, ne znam čime, pokušati da podignu narod. Kad su videli da je to propalo, sada dolaze na stepenište Skupštine i nude nekakav dogovor. Ne znam samo oko čega da se dogovorimo? Šta god smo pokušali sa njima, nisu hteli da se dogovaraju, smatrali su da će narod da nas sruši na ulici.Sada ulici.Sada smo došli u fazu da oni tu svoju frustraciju sa ljudima koji ih negde možda podržavaju pokušavaju možda na neki nasilan način da urade. Pa, na kraju krajeva, ako smo mi toliki diktatori, zašto nam nudite prelazne vlade? Prelazna vlada se inače formira kada je neki revolucionarni period.Ljudi, ovde nema toga. Ovde imamo stabilnu većinu, imamo narod koji glasa, kakva crna prelazna vlada. Ali, ovde imate ljude koji insistiraju na tome samo da bi svoje zadnjice nekako ubacili u fotelje, čak i bez izbora. E, to je ono što nećemo da dozvolimo. A uvek smo spremni, što se tiče izbornog procesa. Pa, mi smo jedini koji su donosili tamo rešenja, to će čak i ovaj nevladin sektor da vam potvrdi. Jedini smo nudili rešenja, i oko biračkih spiskova i oko izbornog procesa, apsolutno oko svega. Sve smo nudili. Nikada nismo čuli s druge strane čime su oni to konkretno nezadovoljni i šta bi oni to da isprave. Hvala vam.

ove izmene i dopune ovih zakona treba da prihvatimo, jer se donose u nenormalnim uslovima, pa će valjda danas kad se to usvoji da uslovi budu normalni. E, neće biti normalni, jer godinama zakoni koji se ovde usvajaju, na terenu se ne sprovode, ili se sprovode selektivno.Gospodo

kada su raznorazni dolazili ovde ispred Skupštine i napali i nasrnuli fizički na našeg kolegu. Pokušali su oni jednom i na radikale, ali su se prevarili, nisu dobro prošli, pa kad su nas videli, bežali su sa onih stepenica. A onda imamo potpuni paradoks i smejuriju, da se posvećuje pažnja onima koji danas sede na stepeništu. Umesto da se zapitate kako ste kršili pravo svog naroda, jer niste hteli da stavite čak ni na dnevni red da raspravljamo o ukidanju Zakona o javnim izvršiteljima, koji je podnela SRS, a koji je potpisalo preko 100.000 građana Republike Srbije. Zato uslovi nisu normalni.Ali, s druge strane, ja vas još jednom pozivam i pre neki dan sam rekao u istoj ovoj sali – dešavalo se šta se dešavalo i prošli smo kroz težak period, hajde da jednom, makar na kraju ovog saziva, poslušate poslaničku grupu SRS. Poštujmo heroje, poštujmo ljude koji su u ovo doba pandemije dali život za svoj narod, za svoju zemlju. Dajmo, evo, kao jedan od dobrih primera, dajmo i najprikladnije bi bilo da Klinički centar u Nišu ponese ime po hirurgu Miodragu Laziću i da ne zaboravimo sve ostale heroje, jer će nam heroji biti potrebni ako se ovako u ovoj zemlji Srbiji nastavi.

kako pobeći od toga da nije normalna situacija? Da je normalna situacija i kolega i svi pre njega bi govorili o onome što je u amandmanima. Koliko se sećam kolega Mirčić je krenuo sa ovom grupom amandmana koji govore o visini novčane kazne koja treba da bude plaćena i on je lepo rekao da platežna moć građana to ne dozvoljava. Onda svi krenu da pričaju o nečemu što nema veze sa ovim amandmanom.Tako i moj kolega koji me je prozvao, Miljan, kaže da sam ja rekao da nije normalna situacija. Hvala Bogu da nije normalna situacija. Ali, ako ćemo već da budemo iskreni i ako hoćemo da prevaziđemo sve ovo bilo bi dobro pročitati i poslušati neko od naših velikana koji su imali dosta mudrih reči i izreka da okarakterišu pojedinu situaciju. Tako je Dučić rekao Velika je nesreća kada čovek ne zna šta hoće, a prava katastrofa je kada ne zna šta može. Nemojte da radite ono što nećete i nemojte da radite ono što ne možete. Hvala lepo. Zahvaljujem.Nemate pravo na repliku, kolega.Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, u pojedinostima i u članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine određujem nedelju, 10. maj 2020. godine, sa početkom u 17 časova i 30 minuta, kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Druge sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini.(Posle